Samkvæmt þessu færast varamenn flokksins neðar á listanum upp um eitt til tvö sæti sem því nemur og 1. varaþingmaður flokksins í kjördæminu verður Hermann Jónsson Bragason vélstjóri. Forseta hefur borist bréf, dags. 6. september sl., frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar um mannabreytingar í nefndum þingsins, samanber 16. gr. þingskapa. Helga Vala Helgadóttir tekur sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Loga Einarssonar en hann verður varamaður í sömu nefnd í stað Oddnýjar G. Harðardóttur. Þórunn Sveinbjarnardóttir tekur sæti sem aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd í stað Helgu Völu Helgadóttur. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

Skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Samkvæmt því eru þá sæti þingflokksformanna þessi miðað við

Óli Björn Kárason hlýtur sæti 23, Halldóra Mogensen hlýtur sæti 44 og Helga Vala Helgadóttir sæti 45.